danas raspravljamo o jednoj neobično važnoj temi. Rekao bih da ova sednica ima jedan otrežnjujući, svečani i po malo tužni karakter. Ne možemo da ne budemo tužni svaki put kada se zagledamo u našu istoriju i kada zaključimo da prosto gotovo da nema datuma u našoj prošlosti koji nije obeležen nekim srpskim stradanjem.Mi

našeg prostora, naše teritorije, naših resursa, ali nisu svi pokušavali da nas unište u potpunosti.Mi danas govorimo o jednoj važnoj temi, o temi koja treba da bude u kontinuitetu prisutna je u našem društvu, koja treba da se obradi na jedan adekvatan i akademski način i zato mi je neobično drago što upravo ovo telo i ovaj saziv raspravlja na ovu temu, naročito zbog toga što u njemu imamo rekordan broj mlađih narodnih poslanika.Srpski narod je mnogo uložio u ideju Jugoslavije, zapravo uložio je ubedljivo najviše, a od te ideje smo dobili ubedljivo najmanje dobrog.Naša elita je u 19. veku bila zanesenjak te ideje, veliki Njegoš je pisao čak o Jugoslaviji, maštalo se o njoj o prečanskim krajevima, retko ko je trezveno sagledavao tu temu poput Svetozara Miletića, retko ko je znao zapravo na šta cela ta ideja može da izađe i koliko skupo može da nas košta. To otrežnjenje je došlo u XX veku na najokrutniji i najsvirepiji mogući način.Genocid koji je nad Srbima izveden u tzv. nezavisnoj državi Hrvatskoj jeste jedan od najmonstruoznijih zločina koje je fašistička ideologija zla u svom ustaškom ruhu i tom Drugom svetskom ratu koji se sam po sebi bio veoma surov, mi smo, zapravo imali na ovim prostorima takve zločine od kojih se ledila krv u žilama, čak i nemačkim nacistima. I to ne govorim napamet. Imate sijaset dokumenata koji su slali italijanski fašisti, nemački nacisti sa ovog prostora u kojima su govorili o tome koliko je zapravo ustaški režim bio okrutan i na koji način se obračunavao u prvom redu sa Srbima, ali i sa Jevrejima, Romima i svima onima za koje su smatrali da su neprijatelji države i da nisu dostojni da žive u toj monstruoznoj tvorevini NDH.Ti ljudi su ubijeni dva puta. Ubijeni su tokom genocida u NDH, prvi put. Drugi put su ubijeni kada je veo zaborava bio postavljen na njih za vreme komunističke Jugoslavije. O tim žrtvama se nije govorilo dovoljno, a neretko se srpski predznak brisao i govorilo se o tome da su oni padali zbog toga što su bili antifašisti što su bili Jugosloveni, što su bili rodoljubi.Nije sporno da su oni bili antifašisti, rodoljubi, sporno je to što smo mi u to vreme živeli u državi i u društvu u kom su Srpkinje rađale Jugoslovene, a Hrvatice Hrvate. Meni nije nejasno zbog čega mnogi ljudi koji pripadaju nešto starijim generacijama sa setom gledaju na Jugoslaviju jer se, pre svega prisećaju svoje mladosti.Titova Jugoslavija jeste imala neke elemente koji su bili definitivno za one koji su u njoj živeli, kvalitetni i pozitivni, zato što je davala neku mogućnost ostvarivanja egzistencije, određene bezbednosti, neki okvir u kom su se mogli ostvarivati lična ambicija.Ali, moja sećanja, recimo na Jugoslaviju je bitno drugačije. Moje prvo sećanje na Jugoslaviju datira iz 1991. godine kada sam tada kao četvorogodišnji dečak u bolnici u Somboru bio zbog upale pluća i na hodniku video jednog momka pripadnika JNA koji je na nosilima umro preda mnomzato što je bio smrtno ranjen na vukovarskom ratištu i donet tu. To je moje prvo sećanje na Jugoslaviju. I ja taj lik ne mogu nikada da zaboravim.Takođe, ne mogu nikada da zaboravim 1995. godinu kada sam na TV ekranu gledao kolone srpskih izbeglica koje su bežale iz Republike Srpske Krajine, bežale pred pomahnitalom ludačkom ideologijom zla, koja je za cilj upravo imala da okonča proces koji je Pavelić započeo 1941. godine, a okončao Franjo Tuđman, Titov general i neko ko je definitivno bio lider, koji je trebao da sublimira zapravo tri vrste ideologije u Hrvatskoj koje su imale isti cilj, a taj cilj je bio nezavisna i samostalna Hrvatska, etnički očišćena od Srba. Mi moramo baš ovde u Beogradu da govorimo mnogo više o zločinima genocida koji se desio nad srpskim narodom pogotovo u tzv. NDH i iz još jednog momenta.U našem glavnom gradu, nažalost, mnogi Srbi boluju od jedne bolesti koja se zove - kroatofilija. Ja nemam nikakav problem sa tim da neko ceni i poštuje kulturu bilo kog naroda. Ja lično nemam baš ništa protiv hrvatskog naroda i hrvatske države štaviše, ja se uvek prvi zalažem i to se lako može proveriti, za odbranu prava hrvatske nacionalne zajednice ovde u Srbiji i za to da oni imaju maksimalna prava, bez obzira na to što naši sunarodnici u Hrvatskoj takva prava nemaju ni izbliza, ali ta politička ideologija, zapravo kroatofilija ne podrazumeva ljubav prema Hrvatima, ona podrazumeva autošovinizam, podrazumeva mržnju prema sopstvenom narodu i u kontinuitetu poricanje svega onoga što mu se desilo i zastupanje interesa neke druge političke elite i neke druge političke ideje. U ovom slučaju političke ideje koja u kontinuitetu od 1991. godine, vlada u Republici Hrvatskoj bez obzira na to ko je na vlasti i koja ima svoje korene mnogo dublje

Muzej genocida je institucija koju moramo da obogatimo, u koju moramo da idemo, u koju moramo da odvodimo i sutra i svoju decu na isti način na koji se svih onih koji su pobijeni samo zbog toga što su rođeni u jednoj veri, u jednoj naciji prisećaju Jevreji, prisećaju neki drugi pripadnici naroda koji su stradali u kontinuitetu kroz vekove i koji mogu da nas razumeju.Nema mnogo naroda na ovom zemaljskom šaru koji može da razume srpsko stradanje, jer naše stradanje, pogotovo u dvadesetom veku, mada ni drugi vekovi nisu bili mnogo bolji, jeste bilo biblijskih razmera i često smo pokušavali, verovatno zbog toga što je jako teško prihvatiti ono što vam se desilo, a da vas ne ispuni gnev, ignorisali sve to.Mi to.Mi smo hrišćani, nas ne treba da ispuni gnev, nas treba da ispuni ljubav prema bližnjem svom, nas treba da ispuni molitva gospodu sa ciljem da svi oni koji su ispunjeni mržnjom zapravo progledaju i otmu se tim demonima zla. Nas treba da ispuni ljubav prema našem narodu i poštovanje prema svim drugim narodima i državama.Mi jesmo takav narod. Mi jesmo takva država. Mi se, napokon prisećamo svih onih koji su stradali samo zbog toga što su imali srpsko poreklo. Mi napokon otvoreno govorimo o zločinu oluje iz 1995. godine i dostojanstveno ga obeležavamo. To nije bilo moguće pre 2012. godine, i pre dolaska na vlast Aleksandra Vučića. Mi se, napokon obraćamo našoj javnosti na adekvatan način za sve ono što nam se zbivalo devedesetih godina na prostoru cele bivše Jugoslavije, ali i u Drugom i u Prvom svetskom ratu. Ni o tome nismo odgovorili na adekvatan način.Često način.Često smo se trudili da ignorišemo sopstvenu prošlost, a zarad određenog pomirenja ili suživota sa našim susedima. Ja mislim da je to potpuno pogrešan koncept.Nijedan koncept.Nijedan narod nije zločinački. Nijedan narod nije izvršio kolektivni zločin. Zločinci imaju svoja imena i prezimena. Ideologije mogu biti zločinačke. Narodi ne mogu biti zločinački. Države koje su nastale na ideologiji zla mogu i jesu demonski zločinci, kao što je bila NDH, ali narodi to nisu.Baš zbog toga mi možemo da gradimo suživot, mi možemo da pružimo ruku, mi možemo da komuniciramo i da sarađujemo sa svima u okruženju, a da se ne stidimo da pomenemo, na naučni način, utvrđeno kada smo sve stradali i kada smo sve bili žrtve svih ideologija zla, kroz različite epohe, i svih političkih projekata koji su za cilj imali da nas unište.Dame i gospodo, zaključiću sa jednim apelom. Apel je da svako od nas odvoji dovoljno vremena i upozna se, zapravo, i sa svojim zavičajem, ali i sa kompletnim srpskim prostorom i bude svestan da su Srbi podjednako stradali ma gde živeli, da se edukujemo, da imamo argumente, da imamo činjenice uz sebe, uvek, kada god uđemo u bilo kakvu vrstu polemike, ne samo sa onima koji brane ideologije zla, a ima ih po našem susedstvu, već i sa onima koji žive ovde među nama, a auto su šovinisti, pokušavaju da ponište sve žrtve ovog naroda.Molim vas, zato što ćemo samo kroz svetlost znanja i kroz mudrost hrišćanske ljubavi moći da porazimo ono zlo koje se u različitim epohama nadvijalo nad nama i koje i sada vreba negde iz prikrajka i čeka da nas napadne, a sasvim sigurno će nas napasti u onom momentu kada budemo zaboravili sopstvene žrtve.Baš zbog toga je važno što danas raspravljamo na ovu temu i što ćemo, verujem, doneti odgovarajuće propise koji će upravo to sprečiti, sprečiti mogućnost da zaboravimo kakva su nam zla činjena u 20. veku. Hvala.

Hvala.Poštovani građani Republike Srbije, drage kolege, ranije su naši stari govorili da je najmanje slana

Jadranu.Definitivno je bilo potrebno da neko skupi hrabrosti i učini nekoliko koraka dalje. Isto je i u moru ljudi, primetio je jedan srpski novinar radeći emisiju o Srbima u Dalmaciji, rekavši da se mogu sastajati i mešati oni koji se različito krste, a da opet ostane svako svoj. Godine iza nas su pokazale da mnogi i od nas i od njih nisu shvatali ove reči. Zato smo u 20. veku od prvog komšije dobili krvavog dželata koji je, sprovodeći politiku malja, kamena i noža, imao samo jedan cilj, a to je da iskoreni sve što je srpsko.Spremajući se za današnje odbore, ali i za sednicu na kojoj govorimo o izmenama i dopunama Zakona osnivanju Muzeja žrtava genocida, posetila sam ovu ustanovu koja je osnovana radi trajnog sećanja na žrtve genocida nad Srbima, ali i nad Jevrejima, Romima, pripadnicima drugog naroda i nacionalnim manjinama. Nakon posete muzeju, ostala mi je urezana samo jedna rečenica koja kaže ovako- najveća kazna za žrtvu je zaborav.Zato danas Srbija ne zaboravlja krajišku tragediju i gradi spomen park na Rači, na Rači koja pamti obe petrovačke ceste koje su nam se desile za sto godina čak dva puta, na Rači koja pamti svaki izbeglički zavežljaj naših Krajišnika.Najveća kazna za žrtvu jeste zaborav. Zato je potrebno da naša mladost uči da ukoliko ne budemo savladali sve one pouke iz prošlosti, svakako će nam se istorija krvi ponoviti.Najteža ponoviti.Najteža kazna za žrtvu jeste zaborav. Zato je potrebno da kroz kulturu, kroz filmsku industriju, ali i na druge načine osvetlimo ne samo sudbinu Dare iz Jasenovca, nego i sva ona detinjstva koja su prekinuta a da nisu došla ni do prvog broja, ni do prvog slova.Zaista je najveća kazna za žrtvu zaborav. Zato je važno da danas naši lideri

Slušajući reči starice sa Kozare, bake Koviljke, pre nekoliko dana u Donjoj Gradini, starice kojoj su uništili detinjstvo, spržili kuću, razorili porodicu i ostavili joj raskomadan život, slušajući nju, mislim da smo dobili apsolutno sve pouke kako treba voditi politiku u regionu. Ona je na mestu u Donjoj Gradini govorila o svim onim zločinima koji su se desili. Stajala je na zemlji na samo 1,2 metara gde su zakopane hiljade i hiljade Srba, Jevreja i Roma. Stajala je na 1,2 metara od

Na tom mestu je rekla da želi svim narodima da se zlo koje je doživeo njen narod sa Kozare nikada više ne ponovi. Ona je rekla, kao žrtva, da želi mir i stabilnost u regionu, da želi mir za sve narode, ali će da priča o svim onim zločinima koji su se desili, jer ne želi da istorija donese da krvavi dželat postane žrtva.To i mi danas treba da radimo, jer neće više Srbin biti kriv samo zato što je Srbin i neće više Srbin sa ovakvom politikom u jamu.Zaista je najveća kazna za žrtvu zaborav. Zato je važno da danas usvojimo izmene i dopune Zakona o osnivanju Muzeja žrtava genocida. Važno je zato što ćemo rešiti nekoliko ključnih tačaka za njegovo bolje funkcionisanje, između ostalog, i sedište, pravno ujednačavanje sa Zakonom o kulturi i na rad muzeja primenjivaće se propisi koji važe za sve ustanove, kao i propisi kojima se uređuje oblast kulture, zaštite kulturnih dobara i muzejske delatnosti.Ne mogu kada govorimo o genocidu, kada govorimo o Jasenovcu, Jastrebarskom, kada govorimo o krvavim zločinima koji su se desili, i o „Oluji“ i „Bljesku“ a da se ne setimo onoga što je samo pre nekoliko dana rekao i predsednik u Donjoj Gradini

ali sećamo se i opraštamo i onim našim dželatima za koje naš patrijarh Porfirije kaže da su se ispisali iz svakog naroda, ispisali iz ljudi.Danas ovde iz doma Narodne skupštine se iskreno nadam da ćemo mi biti generacija koja će shvatiti onu metaforu Krke i Jadrana, da u moru ljudi mogu se sastajati i mešati oni koji se različito krste, a da opet ostane svako svoj. Ne dozvolimo da više nijedan dečiji svet bude zakopan na 1,2 metra, kao što je bio zakopan pre samo nekoliko decenija srpski dečiji svet. I ne dozvolimo da se više u ovom regionu vode politike metka, politike malja, kamena i noža. Hvala.

nama.Predlogom zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti tehničko zakonodavstvo se usklađuje sa regulativom koja se primenjuje u EU, a naročito nakon skrininga za pregovaračko Poglavlje 1 – Sloboda kretanja

poboljšanje uslova za poslovanje i razvoj srpske privrede, kao i smanjivanje nelojalne konkurencije i uklanjanje nepravednih prepreka u trgovini. Primena novih propisa doprinela bi bezbednosti njihove upotrebe, jer kada potrošač ugleda znak usaglašenosti na proizvodu, on treba da bude siguran da su na taj proizvod primenjeni svi zahtevi koji omogućavaju da on bude bezbedan, kako za čoveka koji ga upotrebljava, tako i za životnu sredinu.Što se tiče harmonizacije sa EU i slobode kretanja robe, Poglavlje o slobodnom kretanju roba podrazumeva da se svim proizvodima može trgovati slobodno, sa jednog na drugi kraj kraj EU. Sačinjavaju ga tehnički propisi koji regulišu infrastrukturu kvaliteta u koju spadaju standardizacija, akreditacija, metrologija, ocenjivanje usaglašenosti i tržišni nadzor. Ovi propisi se odnose na sve proizvode i obuhvataju tzv. tzv. harmonizovano područje.Značajno je napomenuti da će ovaj zakon regulisati bezbednost proizvoda za upotrebu pravilnim deklarisanjem i označavanjem, a biće definisan i srpski znak usaglašenosti.

sankcionisano.Zakonodavstvo reguliše proizvode koji su zakonito proizvedeni i stavljeni na tržište u jednoj državi članici, a mogu se slobodno kretati unutar jedinstvenog tržišta EU. Na njih se primenjuje načelo uzajamnog priznavanja.Takođe, postizanjem što potpunije usklađenosti domaćih propisa sa propisima EU obezbediće se poštovanje jedne od osnovnih sloboda jedinstvenog tržišta - slobode kretanja robe. Ovaj princip znači da trgovina proizvodima iz jednog dela EU u bilo kojem drugom mora da se sprovodi bez ograničenja.Shodno tome, i proizvodi iz Srbije će se kretati na evropskom tržištu bez prepreka. Danom pristupanja EU Srbija postaje deo unutrašnjeg tržišta EU na kojem važe jednaka pravila za sve proizvode država članica. Sloboda kretanja roba omogućiće da kvalitetni srpski proizvodi budu plasirani na evropsko tržište, a istovremeno kvalitetni evropski proizvodi budu plasirani na tržištu Srbije. Zakon o kome danas govorimo, doprineće boljoj zaštiti zdravlja ljudi, omogućiće bolji, jači tržišni nadzor i povećati povećati konkurentnost privrede.Što se tiče Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnivanju muzeja žrtava genocida, u pitanju su izmene tehničke prirode i tiču se usaglašavanja sa drugim zakonima i utvrđuje se mesto, sedište muzeja, pa će umesto u Kragujevcu buduće biti u Beogradu. Tako će biti rešeni problemi administrativne prirode.Muzej predstavlja trajno sećanje na žrtve koje su stradale na prostorima bivše Jugoslavije. Među tim žrtvama su neretko bila i deca. O njihovim stradanjima svedočio je i Memorijalni kompleks Boško Buha na Jabuci kod Prijepolja, a u sklopu njega Muzej pionira i omladine Jugoslavije.Svesna pregazilo ideološke priče o bombašima, pionirima i memorijalnim kompleksima, ali smatram da je važno da čuvamo našu istoriju od zaborava i ne smemo da dozvolimo da propada jedno takvo mesto sećanja.Naime, pioniri Prijepolja i Pljevalja su pokrenuli inicijativu i pokrenuli akciju prikupljanja novca za izgradnju spomen doma u znak sećanja na Boška Buha. Akcija pionira naišla je na opštu podršku, pa su i usledile donacije raznih preduzeća, tako da je otvoren Spomen dom otvoren 1966. godine.

Velikom aktivnošću i zalaganju građana Prijepolja, ali i mnogih širom bivše Jugoslavije, kroz onlajn peticiju, ovaj kompleks je izuzet iz poslednje prodaje preduzeća koje je svojatalo prostor. Učinjen je prvi korak, ali je kompleks ostao nedefinisan. Niko više ne vodi brigu i ne upravlja njime. Kompleks je smešten na planini Jabuka, na 1.260 metara nadmorske visine, pa je idealna šansa uz dopunu i proširenje za razvoj turizma. postojala mogućnost organizovanja škole u prirodi, kao i mnogih drugih sadržaja.Meni je žao što ministarka kulture nije sada ovde i zamolila bih je da učini napor da se reši pitanje Muzeja pionira i omladine na Jabuci. Zahvaljujem se. Zahvaljujem se narodnoj poslanici Samiri Ćosović.Reč ima narodna poslanica Milica Nikolić. **Milica Nikolić** Uvažena predsedavajuća, uvažene kolege narodni poslanici, uvaženi članovi Vlade, uvaženi građani Republike Srbije, na današnjem dnevnom redu je i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu u železničkom saobraćaju. železnica danas među prioritetima Vlade Republike Srbije, odnosno kada je u pitanju njena modernizacija.Poznato je da je železnica najbolji vid transporta, pogotovo kada je zaštita životne sredine u pitanju i ona nikako nije smela biti zaboravljena od strane bivše vlasti, ali kako su zaboravili i uništili sve drugo zaista bi pravo čudo bilo da su bar na železnicu mislili.Osvrnuću mislili.Osvrnuću se na železnički pravac koji je najznačajniji za opštinu iz koje dolazim, a koja je raskrsnica drumskog i železničkog saobraćaja, dakle, opštinu Požega i ceo Zlatiborski okrug. To je pruga Beograd – Bar. Za četiri i po decenije od kada je ona izgrađena nije značajnije rekonstruisana sve do 2017. godine kada je rekonstruisana deonica od Beograda do Valjeva, duga 77 Pruga Beograd – Bar je jedna od najzahtevnijih železnica, sa 254 mosta i 234 tunela.Veoma me raduje što se danas izvode radovi na ispitivanju, odnosno utvrđivanju stanja terena na deonici od Valjeva do granice sa Crnom Gorom, kako bi se što pre pristupilo izradi projektno-tehničke dokumentacije, dokumentacije, a da bi se i taj deo rekonstruisao i modernizovao.Sa jedne strane brojimo decenije koliko nije ulagano u autoputeve i koliko su građani naše zemlje čekali da do mesta u kojima žive autoputevi dođu i sa sobom donesu investitore i nova radna mesta, a sa druge strane brojimo decenije koliko su naši građani čekali, ne samo da se izgrade nove pruge, nego da se rekonstruišu postojeće.Da je politika SNS i predsednika Vučića razvojna politika, politika sigurne budućnosti Srbije, govori i mreža autoputeva koji se danas grade, ali mreža železnice. To se odnosi i na prugu Beograd – Niš, zatim Niš – Dimitrovgrad, ali i na brzu prugu Beograd – Budimpešta, koja je jedna od najznačajnijih projekata u ovom delu Evrope. Kada se završi deonica Beograd – Novi Sad, nastaviće se dalje od Novog Sada do Subotice i ovom prugom vozovi će saobraćati oko 200 kilometara na čas, a kao izvođači uključeni su i ruski i kineski investitori.Da bi se ostvarili dobri odnosi sa zemljama, kao što su Rusija i Kina, potrebna je mudra politika, odgovorna politika i za to je zaslužan predsednik Aleksandar Vučić i to je svim građanima jasno.Danas nikome nije jasno kako oni koji su do 2012. godine urušavali srpsku ekonomiju i potpuno je razorili bez imalo srama kažu da sa Kinom treba prekinuti saradnju. Ovde prvenstveno mislim na Dragana Đilasa i Dušana Nikezića, koji kaže da Srbija treba da raskine ugovore o građevinskim projektima sa Kinom.

zatvarale.Podsetila bih gospodina Nikezića, kada već poredi cene i kilometre, da uporedi i cenu Mosta na Adi sa celom dužinom Preljina – Požega, autoput Miloš Veliki, koji ima 35 mostova, tri tunela, četiri nadvožnjaka i neka kaže građanima zašto je njegov poslodavac Dragan Đilas, dok je bio na vlasti, platio jedan most više nego celu deonicu autoputa. Bojim se da odgovor za to leži na računima na Mauricijusu ili nekim drugim destinacijama, ali koji su danas, nadam se, nadležnim organima poznati.Mi

sa Japanom i sa svim zemljama nosiocima svetskog razvoja. Jer, naš cilj je snažna, ekonomski jaka i stabilna Srbija. Hvala. Zahvaljujem se narodnoj poslanici Milici Nikolić.Reč ima narodni poslanik dr Muamer Bačevac. Izvolite. **Muamer Bačevac** Uvažena ministarko, uvažene koleginice i kolege, čuli ste da je pre par dana u Engleskoj, u Londonu, na izborima za gradonačelnika ponovo pobedio gospodin Sadik Kan, sin pakistanskih migranata, koji je odrastao u socijalnom stanu. Dobio je 55,2% glasova i ostao tako stari-novi gradonačelnik ove velike metropole. A nije mu bilo lako.Ovaj uvod napravio sam da vam kažem da je on pobedio sa jednom porukom, sa jednom maksimom, stalnim ponavljanjem – zapošljavanje, zapošljavanje, zapošljavanje. I jednom realnom politikom, kojom je uspeo da očuva radna mesta, da zaposli veliki broj ljudi u Londonu, u trenutku kada je London gubio i kada mu je kovid zadavao zaista snažne udarce.To jeste i maksima Socijaldemokratske partije. Za nas, zapošljavanje i bilo koji zakon koji se tiče zapošljavanja i svaki trud u zapošljavanju i stvaranju novih radnih mesta, bavljenje radnicima, njihovim pravima i njihovim standardom, na kraju, je krucijalno pitanje.Pred nama je zakon koji se bavi zapošljavanjem i ja moram ja moram da kažem da iako ima male izmene, one su jako bitne, obzirom da definiše strateške dokumente i akcione planove koji ih prate, odnosno određuje dužinu na koliko će oni važiti. Odsad će važiti šest godina, strateški planovi, a akcioni planovi će biti donošeni na tri godine.Želim da kažem da se ovim zakonom podstiče decentralizacija lokalne samouprave, što me dodatno raduje, obzirom da će i lokalne samouprave praviti svoje planove. U dosadašnjoj praksi Nacionalni akcioni plan zapošljavanja bio je osnov za donošenje lokalnih akcionih planova i zajedno su predstavljali instrumente za planiranje i sprovođenje mera aktivne politike, odnosno unapređenje stanja u oblasti zapošljavanja.Lokalni akcioni planovi omogućili su da se prepoznaju specifične potrebe teritorijalne autonomije, odnosno lokalne samouprave, koji na svoj način i u skladu sa svojim mogućnostima planiraju mere i aktivnosti za unapređenje stanja na lokalnom tržištu rada, čime se, naglašavam, podstiče decentralizacija lokalne samouprave.Zbog ovoga, mi ćemo ovaj zakon, kao i ostale zakone, u danu za glasanje podržati zdušno. Zahvaljujem se, posebno što ste vodili računa i o preostalom vremenu.Reč ima narodni poslanik Milimir Vujadinović. Hvala.Uvažene kolege, uvaženi predstavnici Vlade, poštovani građani Srbije - Bog mi je spasio da svetu pričam gdje sam bila i što sam videla.

Zaklani su i bačeni u Jarčiju jamu na Velebitu, tog 6. avgusta 1941. godine, a Milka je ostala sa ovom rečenicom, da svetu i nama prenosi šta se to desilo.Ovo je, nažalost, decenijama bila jedina veza i najčešća rečenica u porodicama koje su preživele ove strahote jedina veza sa tim strašnim događajima i žrtvama iz 1941. godine.Ovo je bila i česta rečenica i nešto što je pratilo i moju porodicu. Ovo je bila rečenica koju je izgovarao moj deda, jedini preživeli muški član porodice iz pokolja iz jula 1941. godine.Međutim, mnoge porodice nisu imale priliku da čuju ovu rečenicu. Da li zato što direktni svedoci nisu preživeli, ili zato što čitave porodice nisu postojale?Na postojale?Na našu žalost, ta rečenica je izgovarana krijući, tiho, u porodicama decenijama i oni koji su u svoj toj nesreći imali sreću da je neko izgovara, bili su jedina veza sa tim događajima.A

Sve u svemu, trebale su decenije da ova tema, koja je bila porodična priča, tiha, postane važna državna tema.I nemam nameru da ubiram bilo kakve političke poene na ovoj temi, jer ova tema je nešto što pritiska svakog Srbina, ma kakvo njegovo političko opredeljenje bilo, ali jedna činjenica je tačna. Ovo je iz porodičnih priča i tihih porodičnih šaputanja postalo državna tema onda kada je brigu o ovoj državi preuzeo današnji predsednik države, Aleksandar Vučić i SNS sa svojim partnerima. Tek tada je ovo postala prava državna tema.Možda mnogi i u ovoj sali, mnogi građani koji danas ovo gledaju i ne shvataju, ali ovo je jedan od istorijskih trenutaka u parlamentarnom životu u Srbiji. Retki su istorijski trenuci u kojima se u parlamentu i u bilo kojoj državnoj instituciji u Beogradu govorilo o ovim temama. Kasno, ali bolje ikada nego nikada. Jer, upravo ove sednice su dokaz da su ta tiha porodična šaputanja i tihe porodične priče postale važna tema za državu.Sa druge strane, ovo je naš dug prema Mariji Počuči, ovo je naš dug prema njenoj deci Milki, Dušanki i Branku, ovo je naš dug prema svakoj ženi, detetu, muškarcu, žrtvi genocida, a progovoriti danas o ovoj temi je moj lični dug prema mojim precima, prema mojoj porodici.Ozbiljan porodici.Ozbiljan dug danas ovim Predlogom zakona preuzima na sebe i Ministarstvo kulture i Vlada Republike Srbije. Ozbiljan dug za čuvanje sećanja na ove žrtve, ali dug vredan poštovanja i podrške u ovom uvaženom domu.A život? Život uvek pobeđuje. Dokaz tome je svakako da danas u ovom parlamentu govore i oni koji su preživeli taj strašni period, ali i potomci onih koji su bili žrtve iz tog perioda.Moj poslanički mandat, odnosno poslanički staž se sad već meri godinama. Broj zakona koji sam podržao i za koji sam glasao u ovome uvaženom domu meri se stotinama. Za svaki od njih se glasa po uverenju i po političkom opredeljenju. Za ovaj i ovakve zakone se glasa srcem. U danu za glasanje srcem ću glasati ja i moje kolege, srcem za ovaj zakon. Hvala vam.

ministarko sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici predloženim izmenama i dopunama važećeg zakona preciziran je osnovni dokument javnih politika u oblasti aktivne politike zapošljavanja i predstavlja Strategiju zapošljavanja i Akcioni plan.Strategija zapošljavanja Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije usvaja se na period od pet do sedam godina. Ostvarivanjem i sprovođenjem Strategije prati Akcioni plan, a on se bira svake godine. Izmenom predlaže se da se Strategija donosi na period od šest godina, a Akcioni plan na period od tri godine.Predloženim izmenama opredeljeno je dokument javnih politika na lokalnom nivou bude program zapošljavanja. Jedinice lokalne samouprave biće u obavezi da za svaku od ovih mera urade procenu finansijskih efekata i sredstava na godišnjem nivou da bi ministarstvo moglo da odluči o mogućem sufinansiranju.Ministarstvo omogućava i efikasnije planiranje javnih politika, praćenje sprovođenja politike zapošljavanja, analiza i drugo, a učesnici definišu određene aktivnosti radi njihovog planiranja i učešća. Ovim će se doprineti standardizacija mera javnih politika, kao i efikasnije praćenje učinka od strane ministarstva.Nacionalni Akcioni plan sa lokalnim akcionim planovima zajedno predstavljaju unapređenje stanja u oblasti zapošljavanja. Lokalni akcioni plan omogućava planiranje mera i aktivnosti i time se podstiče decentralizacija lokalne samouprave.Drugog aprila 2021. godine Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja potpisalo je Sporazum o učinku Nacionalne službe zapošljavanja za ovu godinu koji će kako je ministarka istakla značajno doprineti većem zapošljavanju, a naročito najugroženijoj kategoriji stanovništva. Jedna od aktivnosti na tom polju je i realizacija mera aktivne politike zapošljavanja kroz raspisivanje javnih poziva i konkursa i za te mere obezbeđene je više od pet milijardi 700 miliona dinara. Planirano je da se u ovoj godini 18.225 nezaposlenih lica, od kojih je 2.185 osoba sa invaliditetom. Usvajanjem Strategije o zapošljavanju u Republici Srbiji za period od 2021. godine od 2026. godine i pratećeg Akcionog plana za period od 2021. godine do 2023. godine stekli su se uslovi za potpisivanje ovog Sporazuma.Direktor Nacionalne službe zapošljavanja dodao je da su jasno definisane kategorije koje su obuhvaćene podsticajima, kao što su rekle i kolege - mlađe od 30 godine, osobe sa invaliditetom, starije od 50 godina, Romi, nekvalifikovana lica, žrtve porodičnog nasilja i drugi.Odgovorno rukovodstvo Nacionalne službe za zapošljavanje je tokom prošle godine realizovalo skoro sve planove planiranih programa bez obzira na poteškoće koje je izazvala pandemija Kovida 19. Poštovanjem propisanih mera Nacionalna služba za zapošljavanje nastojala je da svoje usluge približi što većem broju svojih korisnika.U otežanim uslovima Program „Moja prva plata“, više od 10 hiljada pokazalo je interesovanje za učešće za program. Tačnije, 17.081 kandidat uspešno se prijavio kod 7.524 poslodavca, 5.659 ugovora aktivno je započelo osposobljavanje kod poslodavca u privatnom sektoru, a za 144 ugovora je odloženo potpisivanje i početak iz epidemioloških razloga. Napominjem da će nezaposleni dobiti dodatnu jednokratnu pomoć u okviru ekonomskih mera pomoći Vlade Republike Srbije u vrednosti dodatnih 60 evra i ona će biti uplaćena u junu mesecu.Drugog aprila ove godine Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je 13 javnih poziva tj. konkursa putem kojih će kroz direktnu finansijsku podršku poslodavcima i nezaposlenima biti uključeno više od 18 hiljada nezaposlenih lica.Težište će biti, kao što sam rekla, na teže zapošljivim kategorijama u koje spadaju mlađi od 30 godina starosti bez završenog srednjeg obrazovanja, stariji od 50 godina, Romi, osobe sa invaliditetom, dugoročno nezaposleni, korisnici novčane pomoći i žrtve porodičnog nasilja.U saradnji sa GIZ-om Nacionalna služba za zapošljavanje obezbedila je besplatnu on lajn obuku koju upravo pogađa 200 polaznika, od toga je 190 žena ukupno, a od ukupnog broja 15 su povratnici iz Nemačke i drugih zemalja.Oni imaju priliku da steknu određena znanja iz oblasti knjigovodstva i računovodstva i pri tome dobijaju sertifikat. Globalni program migracije za razvoj deo je Projekta „Povratak u nove šanse“ i njega finansira Nemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju.Nacionalna služba za zapošljavanje zajedno sa Vladom Srbije i nadležnim ministarstvom i pored pandemije Kovida 19 uspela je da održi stopu nezaposlenih ispod 10%.

Prvi kvartal ove godine – planirana je stopa rasta od minus 1,3, ali desilo se, što je ponos za svaku Vladu, stopa rasta je plus 1%, a može se i očekivati stopa rasta u drugom kvartalu od 11% na odnosu drugog kvartala prošle godine.Time ćemo biti najbolji u celoj Evropi, a govori da ćemo imati i veće plate i penzije za naše građane, više para za sve privredne grane i nove investicije.Povodom

„Ne smemo da pristajemo na ćutanje koje donosi nove logore i nove kosti. Zato poručujem, novi Jasenovac, nove „Oluje“ neće se dogoditi našem narodu. To poručuje mala, ali snažnija i dostojanstvena Srbija“, rekao je predsednik Aleksandar Vučić. „Živeće srpski narod uprkos svemu i onima koji to nisu želeli“, dodaje predsednik.O zverstvima u ovom mestu pakla govori knjiga prof. dr Gideona Grajfa „Jasenovac, Aušvic Balkana“. I on kaže da su nemački predstavnici Ministarstva spoljnih poslova 1944. godine govorili o tome da je u Jasenovcu stradalo 700 hiljada Srba.Mi više ne živimo u vremenu kada su Srbi predstavljeni kao zli, divljaci, zločinci, a Srbi na takve izjave ostali nemi, pognute glave, trpeli i gutali zato što na vlasti u Srbiji nisu više Boris Tadić i Dragan Đilas kojima je jedini posao bio da se izvinjavaju, priznaju nešto što Srbi nisu uradili, naravno, za šaku dolara svetskih moćnika.Srbija danas pamti svoje žrtve, poštuje svoju istoriju, ali stvara bolju budućnost bez mržnje. Istina polako počinje da se javlja tamo gde je decenijama bila davljena. Strašne slike do glave obrijane i uplašene dece neki koji su davili istinu predstavljali su kao posledicu močvarne oblati u okolini Gradine, tj. bolesti od malarije i tifusa i ne samo zatvorenika, nego i čuvara logora. Knjiga Gideona Grajf govori o svim zločinima, dokumentovanih slikama i ruši sva ulepšavanja nekih knjiga koje govore o Jasenovcu kao radnom logoru gde su dovođena deca radi boljih uslova za život u tim ratnim vremenima. Takvim izjavama sve te žrtve pakla ponovo su ubijane. Profesor dr Gideon Grajf je svetski stručnjak za Aušvic i 30 godina se bavio stradanjima i ubijanju u njemu i kada on kaže da je Jasenovac neuporedivo strašniji, brutalniji i najozloglašeniji u Drugom svetskom ratu, čovek koji nema ama baš nikakve veze sa srpskim narodom, Srbijom i srpskim poreklom. Ustaše u logoru prosto su se hvalile svojim zverstvima slikajući se pored svojih žrtava kao i načinom ubijanja okrvavljenih ruku do ramena.Oni nisu krili ubistva nad Srbima, Jevrejima i Romima i sve to ostavljajući kao dokaz na užas Nemcima, Italijanima i to bez njihovih pritisaka i prisila. Nemački oficiri koji su posećivali ovaj logor smrti, dovođeni su do zgražavanja, a takve metode mučenja i ubijanja ustaše su predstavljale kao prirodu stvar. Mnogi logoraši izvršavali su samoubistva, jer nisu mogli više da izdrže patnju robovlasništvo do smrti, logor smrti, najstrašniji logor u Drugom svetskom ratu, Jasenovac.Citiram odlomak iz knjige dr Gideona - Aušvic nije još bio logor kada je Jasenovac već bio klanica za Srbe, Jevreje i Rome. Nikad se neće saznati precizan broj brutalno ubijenih jasenovačkih žrtava, jer nikad nećemo saznati imena koji su nestali u dubinama Save, a bilo ih je toliko da su tela dinamitom dizana u vazduh kako bi se prokrčilo plovidbeni put nacističkim ratnim monitorima. Broj onih koji su bili spaljeni u pećima, broj onih koji se nikad nisu rodili, jer su izvađeni iz utrobi svojih majki, broj onih koji su skuvani za sapun u kazanima, broj onih koji su razapeti i ekserima zakovani na topolu užasa u gradini da polako umru i da im tela komadaju životinje, broj onih koji su 1945. godine ustaše iskopali grobove, te benzinom spalili posmrtne ostatke da bi uklonili tragove svog zločina i broj onih kojima su krečom uništeni posmrtni ostaci u masovnim grobnicama.I na kraju, želim da pohvalim dobru organizaciju Doma zdravlja Zemun i gradske opštine Zemun. Građani Zemuna imaju mogućnost da se vakcinišu na više lokacija u zemunskim naseljima bez zakazivanja. Te lokacije su dom zdravlja, kao stalna lokacija od početka vakcinacije, Batajnica mobilni punkt, Ugrinovci, takođe, mobilni punkt, Galenika ambulanta, Zemun Polje Zdravstvena ustanova Kamendin, Busije ambulanta, Altina mobilni punkt, stari ured.Građani Zemuna, shvataju važnost vakcinacije i žele da se vrate u život. Apelujem da se vakcinišemo i time pomognemo bržem vraćanju u normalan život da radimo, da budemo zdravi, da nam Srbija bude najposećenija zemlja, da nam ugostiteljski objekti budu puni.U danu za glasanje podržaću Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, kao i moja poslanička grupa Aleksandar Vučić – Za našu decu. Zahvaljujem. **Elvira Kovač** Zahvaljujem se narodnoj poslanici.Reč ima narodni poslanik Đorđe Dabić. Zahvaljujem, predsedavajuća.Poštovani narodni poslanici, dame i gospodo, uvažena ministarka Obradović sa saradnicima, i danas na dnevnom redu imamo veliki broj zakona pred narodnim poslanicima, veliki broj izmena i dopuna zakonskih rešenja i to samo pokazuje da Narodna skupština radi punom parom zarad boljeg života svih građana Srbije.Svi ovi zakoni i danas su usmereni upravo ka tom cilju, a to je bolji život svih građana Srbije. To namerno kažem, upravo zato što se već dugo vremena vodi jedna negativna kampanja protiv ovog parlamenta, na najbestijalniji način vređaju se narodni poslanici, prave se razne scene ispred samog parlamenta, videli smo prethodne nedelje Hvala vam na vlast ne mogu doći na legitiman način, kao što se to radi u svim normalnim državama, tako što će da kandiduju neki program na izborima, pa da onda neki građani glasaju za taj program, kažem, svesni svih tih njihovih promašenih politika i činjenice da im danas u Srbiji apsolutno niko više ne veruje, oni se ostrvljuju na ovaj parlament, na Narodnu skupštinu. Kažem, rade sve one stvari koje su negde dovele do toga da smatraju da će možda kao 5. oktobra neko sa strane da im da pare, pa da oni dođu na vlast mimo izbora, na način na koji su i u prethodnim nekim vremenima njihovi idoli, a i sami oni danas, praktično cela naša opozicija jeste samo jedna prekomponovana DS koja je potpuno potučena na izborima 2012. godine. Oni opet smatraju da će na način na koji su nekada došli na vlast opet ovde moći da zavladaju.To im nažalost neće poći za rukom i siguran sam da će svi građani Republike Srbije stati iza naše politike, iznad predsednika Aleksandra Vučića i da ćemo čvrsto braniti stav da građani Srbije mogu da biraju svoju vlast, a ne bilo ko sa strane, kao što misle da je slučaj.Kažem još jednom danas veliki broj zakonskih rešenja na dnevnom redu. Prvi na redu je Predlog o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti. Glavna novina jeste da ćemo mi ovim predloženim izmenama kao osnovni dokument kreiranja javnih politika staviti strategiju zapošljavanja i akcioni plan. Dakle, imaćemo jasno definisanu strategiju kako i gde želimo da radimo zapošljavanje.Mi smo, kao što znate, još pre 2013. godine kada smo došli na vlast usvojili zabranu zapošljavanja u javnom sektoru. Na taj način smo uspeli da konsolidujemo javne finansije, da sprečimo nekontrolisano zapošljavanje i danas ovim dokumentom usvajamo takođe još jedno zakonsko rešenje kojim ćemo sprečiti nekontrolisana zapošljavanja u javnom sektoru kada je reč o lokalnim samoupravama.Na taj način ćemo doneti do do toga da se zapošljava samo tamo gde ima prostora, odnosno gde finansijski pokazatelji nekih javnih preduzeća na lokalu dozvoljavaju zaposlenja i svakako da je to dobar pokazatelj kako se domaćinski upravlja javnim finansijama. Jer, kao što znamo, bivše vlasti su nekontrolisano zapošljavale u javni sektor. Mi smo upravo zbog toga bili prinuđeni da ograničimo zaposlenje u javnom sektoru i da na taj način prosto pomognemo da država izađe iz velikog problema u koji su je bivše vlasti uvele.Mi smo, opet kažem, uprkos svim tim merama uspeli da nezaposlenost smanjimo sa 26% kolika je bila 2012. godine na današnjih 7% što je pokazatelj da smo upravo podstakli zapošljavanje u privatnom sektoru, a da smo prosto sprečili nekontrolisana stranačka zapošljavanja kakva su ranije bila u javni sektor. Ovim ovde predlogom zakona takođe uvodimo red u javne institucije na lokalnom nivou.Takođe je danas na dnevnom redu Zakon o pečatu državnih organa kojim se reguliše razmena dokumentarnog i drugog materijala koji je pripremljen i nastaje u radu ovih organa elektronskim putem.Ovo je još jedan zakon koji je pored Zakona o elektronskoj upravi ima za cilj da se javna uprava digitalizuje na način na koji je to i bio predlog premijerke Brnabić u ekspozeu kada je to stavljeno na vrh samih prioriteta u radu nove Vlade, praktično dve prethodne vlade, upravo digitalizaciju javne uprave imaju kao prioritet i to je nešto što svakako i danas ovim zakonom mi potvrđujemo.Činjenica da danas želimo da unapredimo našu javnu upravu, da ona zaista bude servis građana to je, kao što ste i vi sami rekli, nešto što je apsolutni prioritet. Želimo da smanjimo tu nepotrebnu birokratiju, želimo da smanjimo administrativne postupke na minimum, želimo da digitalizujemo našu javnu upravu i siguran sam da će ovaj zakon na pravi način unaprediti upravo sve to što smo danas ovde na Skupštini govorili.Kada govorimo o tome svakako da je i glavna zamerka investitora koji dolaze u našu državu upravo ta troma administracija i da mi moramo da pozitivnim zakonskim rešenjima i određenim izmenama zakona utičemo na to da se sve te procedure smanje i da prosto imamo jednu efikasnu upravu, kao što ste rekli, to je svakako prioritet. Želimo da naši građani imaju evropski kvalitet života, samim tim i ovi zakoni su upravo upereni ka svemu tome.Tu je takođe na dnevnom redu i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ugovorima o prevozu u železničkom saobraćaju. Još jedan zakon, to građani Srbije treba da čuju, koji upravo se odnosi na poboljšanje kvaliteta samog života građana Srbije.Dakle, Srbije.Dakle, sve što mi govorimo u plenumu naravno da treba da što plastičnije objasnimo koliko je značajno da građani čuju šta je to što mi danas radimo da im olakšamo funkcionisanje kroz to i da donesemo boljitak njihovim životima.Kada je reč o ovom zakonu, činjenica jeste da se tu konačno uređuje ono što je doduše i po toj evropskoj agendi nama ovde prioritet, a to je da uskladimo naše zakonodavstvo sa samom EU, sa njihovim zakonodavstvom. Konkretno ovde je reč o pravima putnika kada je uopšte železnički saobraćaj u pitanju, odnosno plastično da objasnimo, prevedeno na srpski jezik, kada zakasni voz imate pravo na refundaciju sredstava koje ste platili, kartu.To je što smo ranije mogli da čujemo negde da se dešava u Japanu, u EU ili nekim drugim naprednijim državama, upravo sada se implementira ovde i kod nas. Dakle, kada voz kasni imate pravo na refundaciju iznosa koji ste platili za kartu. Ovim zakonskim rešenjima poboljšavamo uopšte položaj putnika u železničkom saobraćaju.Kada govorimo o železničkom saobraćaju, ne možemo da se ne setimo da praktično 50 godina ništa nije ulagano u samu železničku infrastrukturu. Ja dolazim sa Zlatibora, pruga Beograd-Bar, žila kucavica celog tog našeg okruga i generalno naše države, zapostavljena je 4,5 decenije, nikakva ulaganja niste imali, a pre neki dan svi smo se zaista obradovali kada smo videli da se konačno rade merenja, rade ispitivanja, projekat vredan 20 miliona evra, revitalizacija celog putnog pravca od Zlatibora do granice sa Crnom Gorom. Radimo revitalizaciju putnog pravca Beograd-Bar, hoćemo da opet naši vozovi idu od Beograda do Bara, kao što su 1976. godine išli, zamislite, pet sati, a mi danas, ja se sećam kad sam student bio, po 15 sati smo znali da se vozimo iz Beograda do Bara. To je neverovatno da smo mi do te mere unazadili samu železničku infrastrukturu. Kažem, 1976. godine kada je otvorena pruga pet sati se išlo, a evo do skoro smo bili svedoci da se putovalo i po 15 sati. Dakle, upravo danas imamo dovoljno sredstava i možemo da ulažemo u sve ono u šta se nije ulagalo decenijama za nama.Kada govorimo o tome, svakako je 2017. godine na toj trasi urađen veliki poduhvat sredstvima ruskog kredita, finansiran je taj kredit koji je imao za cilj da se obnovi 77,6 kilometara kilometara pruge od Resnika do Valjeva, gde sada vozovi idu 100 kilometara na sat.E, to je ono što mi želimo da vratimo, da vratimo železnicu tamo gde je bila. Želimo da se ljudi opet voze vozovima zato što godinama, decenijama ništa se nije ulagalo. Naravno da smo poneli onaj neslavni epitet najsporije železnice u Evropi upravo za vreme svih bivših vlada koje apsolutno ništa nisu ulagale u to da se da se taj generalno vid saobraćaja na neki način pomogne, da se daju određena sredstva.Mi danas ovim sredstvima svakako da ćemo uspeti da revitalizujemo tu prugu, želimo da se tim vozovima i dalje ide preko 100 na sat, a kao što vidimo, može i mnogo brže. Evo, predsednik je najavio da će od Beograda do Niša da se stiže za sat i 20 minuta, upravo na toj pruzi će vozovi ići preko 200 kilometara na sat. Dakle, vidimo da može danas, kada Srbija ima dovoljno sredstava, kada može da finansira, što sama, što iz kredita, povoljnih, doduše, koje uzimamo da bi gradili, a ne da bi

niko nije mogao da veruje da će biti istina.Kada smo govorili o planu 2025. upravo sve ovo danas što govorim, svi su se smejali i mislili da je to nemoguće. E sada vidite da je moguće, do kraja godine ili do februara, kako je predsednik rekao, ići će se 27 minuta od Beograda do Novog Sada. Dalje ćemo da radimo železnicu ka Subotici, odnosno ka Budimpešti i to sve takođe finansiramo ruskim kreditom. Ovamo radimo ka Nišu sa Evropskom unijom. Dakle, pokazujemo da sa svima sarađujemo i da je to suština, da bez obzira na geopolitičke okolnosti mi radimo sa svima, na način da građanima Srbije bude bolje, da može da se putuje i na zapad ka Zlatiboru, ka Crnoj Gori i ka Nišu. Dakle, železnička infrastruktura apsolutno je prioritet sada u ovih par godina narednih, što ćemo uspeti da revitalizujemo sve ono što nije rađeno godinama za nama.Kada nama.Kada govorimo o tome, ne možemo da ne pomenemo da se ove godine pored toga radi i osam auto-puteva, da se radi i sve ono što se nije godinama radilo, ulaže se u zdravstvo, ulaže se u bolnice, ulaže se u škole. Danas Srbija pokazuje da kada vodi domaćinsku i odgovornu politiku ima prostora za sve, što ranije apsolutno nije bio slučaj.I da još jednom na kraju osvrnem na ovo što smo, kolege su više o tome govorile, poslednji, ali ne i najmanje važan, čak mislim da je i možda najvažniji današnji akt koji donosimo ovde – osnivanje Muzeja žrtvama genocida.Činjenica genocida.Činjenica da u prethodnim godinama i uopšte decenijama nije smelo da se govori o genocidu nad srpskim narodom – i to je danas zasluga predsednika Aleksandra Vučića. Smemo da govorimo o tome koliko je naš narod stradao brutalno u prethodnom veku. U 20. veku srpski narod je pored Jevreja i Jermena bio jedini narod nad kojim je sproveden genocid i mi nemamo pravo da ćutimo o toj činjenici. Mislim da će svakako inicijativa koju je predsednik podneo, a to je da Narodna skupština usvoji jednu rezoluciju kojom će se će se definisati da je nad srpskim narodom počinjen genocid, nešto što je mnogo značajno i važno.Čuju se kritike u javnosti kako će to da se odrazi na naš odnos sa Republikom Hrvatskom. Nisam baš siguran, naravno da je to važno pitanje, ali mislim da su sene svih onih ljudi koji su pobacani u jame po Hercegovini, Jadovnom, svi oni stradalnici srpski koji su u Jasenovcu zaklani, oni su ipak nešto što mora biti veći prioritet od bilo kakvog odnosa sa naslednicima onih država koje su u prethodnim vremenima vršile i sprovodile sistematski genocid Zato apsolutno podržavam inicijativu da se donese jedan akt kojim će Skupština Srbije osuditi apsolutno genocid nad našim narodom koji je počinjen u 20 veku. Da li će to svet da prizna ili neće, pa vidimo i da nad Jermenima 100 godina nisu hteli da priznaju, pa polako istina izlazi na videlo. Prema tome, mi imamo obavezu prema svim tim stradalnicima koji su pripadnici bili našeg naroda i krivi su bili samo zato što su Srbi, zato su ubijeni, nisu štedeli ni decu, nisu štedeli ni majke koje su trudne bile, ubijali su, dakle, sve od kolevke pa do starijih ljudi.Mi apsolutno moramo danas da donesemo jedan akt kojim ćemo da se svim tim ljudima prosto odužimo sećanjem na njih i da ne zaboravimo nikad koliko su naši preci stradali zbog toga, samo zbog toga što su Srbi.

ovde u Skupštini možemo da slobodno i argumentovano govorimo.Još jednom, mi iz poslaničke grupe „Aleksandar Vučić – Za našu decu“ glasaćemo za sve predložene zakone, upravo zato što su oni stvoreni da pomognu boljitak svih građana Republike Srbije. Hvala.

Bakarec** Poštovani predsedavajući, poštovana ministarka sa saradnicima, poštovane kolege poslanici, poštovani građani, ja ću govoriti nešto o Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o muzeju žrtava genocida, jer i onaj prethodni zakon je, to su ljudi rekli, a to treba da ponovimo, donet davne 1992. godine i od tada ga nijedna vlast nije takla. Znači, ove izmene i dopune ovog zakona će omogućiti delotvoran, plodonosan i neometan rad muzeja.Izmene i dopune ovog zakona svedoče, to je još jedna stvar, o odgovarajućem pristupu kulturi sećanja i o tome smo danas ceo dan slušali ovde u Skupštini, što je izvanredna stvar. Pogledajte tu razliku. Prethodne vlasti nikada u ovoj Skupštini nisu govorile o kulturi sećanja koja je uvedena od kada je ova vlast nazad devet godina. mi govorimo sada o pravilnom pristupu kulturi sećanja, na šta? Pa na genocid Nezavisne Države Hrvatske nad srpskim narodom. U NDH je počinjen trostruki genocid, prvo, nad Srbima kao primarnoj žrtvi, onda istovremeno holokaust nad Jevrejima i naravno genocid nad Romima.Uspostavljanje kulture pamćenja, sećanja i osećanja jednog naroda koji nosi iskustvo iz genocida iz Drugog svetskog rata je neobično važno. Ne radi se samo o sećanju, odnosno radi se i o pojmu osećati, radi se o osećanjima. Naša sećanja i osećanja su i pojedinačna i zajednička.Do 2012. godine osnov da kažem kulturnog pamćenja i sećanja na genocid u NDH je osmišljavala, odnosno to se nije radilo, ali osmišljavala je i određivala mala grupa ljudi, uglavnom pripadnika lažne intelektualne elite, tzv. autošovinista. Ova grupa je gajila i nametala kulturu zaborava, tj. nekulturu slepila. Kulturu pamćenja mi definišemo kao čuvanje svesti o kontinuitetima i čuvanje ostatka prošlosti. Suprotno tome, režim do 2012. godine je nametao diskontinuitet, zaborav i kulturu ravnodušnosti prema prošlosti.

se pričalo, nije bilo dozvoljeno, slično možda kao i u vreme komunizma. Nije bilo dozvoljeno da se govori o genocidu nad Srbima u Jasenovcu i nad Jevrejima i nad Romima, ali se o genocidu u Srebrenici govorilo i čak su se donosile određene odluke u ovoj Skupštini.Dvadeseti vek je bio jedno od najtraumatičnijih razdoblja u čovekovoj istoriji, a naravno i time u istoriji srpskog naroda. Dvadeseti vek nosi sa sobom duboka moralna i etička pitanja o stepenu uopšte civilizacijskog razvoja naroda i čovečanstva, jednostavno kada je bilo moguće, pazite, da u vreme, u decenijama, recimo, posmatraću tri od '29. do '52. da u decenijama velikih naučnih otkrića na scenu istorije negde u sredini tog razdoblja stupa i nacizam i fašizam i ustaštvo kao njihova specifična forma.Ostajemo zapitani kako je bilo moguće da samo dve decenije pre prvog leta u kosmos počne genocid '41. godine kao deo Drugog svetskog rata, a u razdoblju od 1929. do 1952., dakle, u tim decenijama velikih naučnih otkrića penicilina, neutrona, nuklearne fisije, magnetne rezonance o hromozomima i DNK vakcine protiv dečije paralize, dakle u tom periodu, na sredini tog perioda otkrića koja sam pomenuo pojavila se kvislinška tvorevina država NDH, u čijim konclogorima je na neopisivo neljudske načine ubijeno 700.000 Srba, Jevreja i Roma. Mislim da, Srbi jesu Sloveni. Jedan ambasador je sad skoro rekao da su ubijeni Sloveni, Jevreji, Romi, što je delimično tačno, ali mi Srbi imamo, zna se kako se zovemo. Jesmo bili Sloveni i jednom smo bili samo to pre 1.000 godina, možda, sada smo Srbi i potrebno je to reći, nema razloga da se krije ko je bio glavna žrtva u Jasenovcu.Nažalost, komunističke vlasti i o tome smo ovde slušali, to su bile sjajne diskusije mojih kolega iz stranke, znači komunističke vlasti Jugoslavije u ime lažnog bratstva i jedinstva, jer ono je bilo potpuno lažno, nisu pokrenule procedure da genocid u Jasenovcu i zvanično bude proglašen genocidom. To je onda postao osnov zaborava, nekulture, amnezije o etničkoj pripadnosti većine žrtava Jasenovca. Danas je to osnov revizionizma, lažnog tumačenja istorije, koji teži da žrtvu proglasi za dželata, a dželata za žrtvu.Zbog toga je predsednik Vučić pre neki dan rekao: „Naše je da ne krijemo istinu, naše je da o tome otvoreno govorimo, a ne da dozvolimo da laž tu istinu pobedu. Nije ni čudo što u našem regionu prisustvujemo dnevnom prekrajanju činjenica i pokušajima potpunog prekrajanja istorije, ali Srbi neće da ćute i neće da se dodvoravaju“. Kaže predsednik Vučić: „Ponosan sam što predvodim generaciju koja će da štiti mir, ali neće da pogne glavu. Srbija danas počiva na razumu, zahvaljujući njemu, zna da svoju veličinu mora da pronađe u svojim, a ne tuđim dvorištima,

smo ponosni što nas predvodi državnik koji štiti mir, koji neće da pogne glavu, koji neće da zaboravi, koji gaji kulturu sećanja i osećanja. I zbog toga, između ostalog, danas Srbija ponosnija, snažnija, dostojanstvenija, nego što je ikad bila u poslednjih 100 godina.Osmog maja, pre neki dan, godine obeležen je dan sećanja na genocid u Jasenovcu, u Nacističkoj NDH. Predsednik Vučić je u Gradini, povodom kulture sećanja rekao: „Kulturu sećanja ko nema, on ne može da ima snagu ni za budućnost i sećanje. Jedinu prepreku ovim zločinima ne smemo više nikada da izgubimo“.Od

još veći otpor prema ovoj ideji i u zemlji od strane autošovinista ali, Boga mi, i u regionu i prema toj kulturi sećanja koju gaje već sada uveliko i Republika Srpska je zbog toga na veliki otpor i naših suseda ali i naših autošovinista dragih naišao briljantni srpski film „Dara iz Jasenovca“. Mene lično brine i ravnodušnost prema srpskom narodu i našim žrtvama. Dakle, samo da vam kažem ovo.Svet brine i govori o sudbini Jevreja, o genocidu o Drugom svetskom ratu. To je humano.

Već pola veka i više svet brine i treba da brine zbog genocida pogroma i gladi u Africi. Svet brine i o narodima za koje smo tek prekjuče čuli o Rohindžama u Mjanmaru.Sve ove brige su hvale, hvale vredne i treba da budu i naše brige. Međutim, možda mi je promaklo ali nisam primetio svetsku brigu za sudbinu srpskog naroda. Nisam primetio svetski bol, to se nemački kaže „veltšmerc“ zbog nas Srba, a nije da nismo stradali. Stradali smo pod Turcima 500 godina. U 18. i 19. veku naučnici poput Dimitrija Bogdanovića koji je napisao kapitalno delo „Knjiga o Kosovu“ kažu da su turski pogromi u 18. i 19. veku poprimili karakter genocida.Stradali genocida.Stradali smo u Prvom svetskom ratu na strani slobode, više od milion mrtvih. Stradali smo u Drugom svetskom ratu opet na strani slobode i antifašizma, gotovo milion mrtvih. Stradali smo u Jasenovcu,

Niko se u svetu, čast izuzecima, poput velikog nobelovca Petra Handkea nije mnogo potresao zbog naše sudbine. Mi smo, mi Srbi smo u nazad dvadeset godina žrtve zapadne propagande mašinerije, spinovanja stereotipa, predrasuda i demonizacije. Uz Ruse i Muslimane, mi smo idealni negativci u holivudskim i belosvetskim filmovima.Sebe i svet moramo da upitamo zbog čega smo kao narod žrtve dvostrukih aršina. Mislim, da li naša krv nije crvena, da li nismo dovoljno lepi, dobri i poželjni, da li naša deca nisu deca ovog sveta, da li smo i šta svetu skrivili. Da li smo mi razapeli Hrista?

Zbog čega naše žrtve i stradanja izazivaju ravnodušnost?Potrebno je da Republika Hrvatska odlukom svojih najviših organa prihvati istorijsku i svaku drugu odgovornost za genocid nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svetskog rata, u ustaškoj NDH, uključujući i područje Bosne i Hercegovine. Hrvatska to ne želi, zbog toga što nema snage da se suoči sa sopstvenom odgovornošću i da dovrši proces denacifikacije. Hrvatska to ne želi, zbog toga što su u toj državi koja počiva na genocidu predaleko otišli procesi revizije, istorije, glorifikacije ustaštva. Hrvatska to želi zbog toga što bi onda bila u obavezi da se utvrdi u razumnom roku isplati pravična odšteta žrtvama genocida i njihovim potomcima.Jedno od najpotresnijih svedočanstava o zločinu genocida u NDH je svakako poema „Jama“ velikog Ivana Gorana Kovačića, inspirisana zločinima ustaša. Poema je inače nastala 1942. godine, godinu dana pre smrti samog pesnika koga su 1943. godine ubili kvislinzi u blizini Foče. „ Krv je moje svetlo i moja tama, blaženu noć su u meni iskopali sa sretnim vidom iz očinjih jama. Samo kroz prste kapale su kapi tople i guste koje krvnik nađe još gorčom mukom duplja koja zjapi Da bodež u vrat zabode mi slađe. A meni dragost ove krvi uze, i ćutio sam kaplje kao suze.“ Hvala vam i živela Srbija.

kolege.Sećanje na žrtve genocida je od suštinske važnosti, posebno ako uzmemo u obzir da je srpski narod koji je platio izuzetno veliku cenu za slobodu u 20. veku, jako dugo, jako malo govorio o srpskim žrtvama, iz nekih verovatno nadnacionalnih ili političkih razloga, a verovatno i zbog toga što u to vreme nije bilo previše popularno govoriti o srpskim žrtvama.I nema nikakve dileme da nas je kao narod to puno koštalo i krajem 20. veka devedesetih godina, a ništa se nije promenilo i u modernoj istoriji s početka novog veka.

pa čak išli i do toga da se bivši predsednik Srbije, izvinjavao za sve i svašta po Hrvatskoj, i to u vreme kada su zlotvori iz Jasenovca, Nada i Dinko Šakić bili još uvek u životu, i ne samo što su bili u životu, već su uživali mnoge privilegije od strane države Hrvatske i apsolutno nikome nije palo na pamet da postavi pitanje - a šta vi to radite? Da li vi to iznova, ponovo ubijate jasenovačke žrtve?Sve je to počelo drastično da se menja poslednjih pet šest godina, prvo sa načinom na koji je država Srbija obeležavala godišnjice i NATO bombardovanja i godišnjice Oluje, a posebno nakon filma "Dara iz Jasenovca", koji je probudio neke davno uspavane duhove prošlosti i otkrio neke tajne, za koje su neki mislili da su zauvek zakopane u jasenovačkim jamama, i koji je pre svega, rekao bih, iz temelja srušio matricu i stereotip da je Srbija u svemu najgora i najnazadnija, a da srpski narod ima oreol dežurnog krivca, za sve što se desilo u u regionu poslednjih decenija.I ne treba puno da nas čudi ta reakcija u regionu, iako taj film svakako nije usmeren protiv države Hrvatske već isključivo protiv ustaša. Međutim, iz svih ovih razloga koji sam pomenuo bilo je za očekivati da takva reakcija postoji.Ono što možda i nije toliko logično i što ne bi trebalo da bude logično jeste, što ta vrsta propagande ima jednu ozbiljnu podršku i među delom domaćih srpskih medija, a nažalost i u delu opozicionih političara.Podsetiću vas da u danima kada kosovski Albanci najavljuju tužbe za genocid protiv Srbije, a zvanična Hrvatska obećava pomoć u tome, podsetio bih vas da smo ovde imali narodne poslanike koji su u ovom parlamentu se takođe zalagali da se srpski narod obeleži kao genocidan narod, tvrdeći decidno da su počinjeni genocidi, odnosno da je počinjen genocid u Srebrenici i to kako su rekli u ime države Srbije.Takođe ću vas podsetiti da brojni političari opozicionih iz Srbije često daju izjave za hrvatske medije i govore o tome kako se nadaju da će uz pomoć Evrope ili ne znam koga, da sruše Aleksandra Vučića sa vlasti, o tome kako je država Srbija diktatorska država i sve ono najgore što im padne na pamet.Ja se zaista nekada zapitam, ne mogu da napravim razliku između izjava pojedinih opozicionara u Srbiji sa onim izjavama, koje dolaze iz Zagreba, Sarajeva, Prištine, pa ponekad i iz Podgorice, jer one imaju potpuno istu percepciju države Srbije kao najgore, najnazadnije i države koja je kriva za sve loše što se dogodilo i, to je ona percepcija koja govori da što je državi gore to je njima bolje i oni zapravo nisu opozicija SNS niti Aleksandru Vučiću, već isključivo opozicija državi Srbiji.I ja sam iskreno zbog toga veoma ponosan zbog načina na koji država Srbija u prethodnih pet godina, poslednjih pet godina se odnosi prema srpskim žrtvama sa količinom dostojanstva sa kojom se o tim temama, teškim temama govori, pri tom apsolutno ne vređajući bilo koga i ne osporavajući i tuđe žrtve, i gledajući u budućnost boreći se pre svega za mir a ne za ratove koji ih je bilo mnogo na ovim prostorima.Bilo je dosta komentara malopre koji su se ticali percepcije jugoslovenske ideje i načina na koji je ona nastala i jedan komentar koji je meni zasmetao i moram da prokomentarišem, dakle on je glasio, da je na kraju Prvog i na kraju Drugog svetskog rata, načinjena ista greška sa jugoslovenskom idejom, ja ne mogu sa tim da se složim iz tog razloga što nakon Prvog svetskog rata, ovde je postojala iluzija o zajedničkoj državi, iluzija o Jugoslaviji, i ona nije nastala u tom trenutku kao što je kolega Rajić rekao, nastala je još u 19. veku.Najveći deo intelektualne elite u to vreme je bio za tu ideju, postojali su i mnoge druge objektivne okolnosti koje su na to uticale. Međutim, nakon svega što se dogodilo u Kraljevini Jugoslaviji nakon ubistva kralja, nakon svega što se dešavalo u Drugom svetskom ratu, nakon Jasenovca, stvaranja nezavisne države Hrvatske, ta iluzija je morala da nestane.Moguće je i da napravite grešku jednom, ako je napravite drugi put to više nije bila greška. I kada posmatramo karakter Kraljevine Jugoslavije, ona jeste bila, srpski interes, i srpski narod je bio dominantan u njoj, posebno se vodilo računa o zaslugama iz Prvog svetskog rata i ko se borio na pravoj strani, a ko ne.I upravo sve to je bio razlog zašto su ustaše toliko mrzele tu državu i zašto su na kraju izvršili atentat, i zašto je kralj, postao prva žrtva fašizma, a ništa od toga se nije dešavalo u drugoj Komunističkoj Jugoslaviji i, upravo zato što im ona kao takva nije smetala, jer je štitila njihove interese, a pod tepih gurala sve ono što se srpskom narodu dogodilo pre svega za vreme Drugog svetskog rata.I zbog toga sam posebno poseban što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić pokrenuo inicijativu da Grad Beograd ponovo dobije spomenik Kralju Aleksandru Karađorđeviću, spomenik koji je 1946. godine uništen i ne zbog toga što je on sad bio savršen ili bezgrešan ili ništa od toga nije bio, već zbog toga što država Srbija danas se trudi da mnogo realnije gleda na svoju istoriju, da ne pokušava da iz današnjeg ugla i sa današnjim saznanjima, govorim o nečemu što je bilo pre više od 100 godina, a i na kraju krajeva zbog toga što je Kralj Aleksandar još kao regen bio vrhovni zapovednik Prve armije koja je u balkanskim ratovima oslobodila Srbiju, posle 500 godina vratila Kosovo, što je delio hleb sa svojim vojnicima tokom Prvog svetskog rata, i na kraju rata se vratio sa 45 kilograma teško bolestan.I makar zbog toga i tog doprinosa koji ima kao oslobodilac, drago mi je što će Beograd dobiti taj spomenik, istovremeno mi je kao što rekoh jako drago što država Srbija mnogo drugačije se odnosi prema svojoj prošlosti, posebno prema svojim žrtvama što je od suštinske važnost, jer ako taj princip ne promenimo, i ako buduće generacije ne budu znale sve o onome što se u prošlosti izdešavalo, uvek postoji velika verovatnoća da će nam se takve stvari ponovo događati.Zahvaljujem. Hvala.Reč ima Nevenka Kostadinova. **Nevenka Kostadinova** Zahvaljujem predsedavajući. Uvažena ministarka sa saradnicima, uvažene kolege narodni poslanici, danas na dnevnom redu imamo Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti.Cilj ovih izmena i dopuna postojećeg zakona koji je donet 2009. godine, jeste njegovo dalje unapređenje, a pre svega usklađivanje pojedinih njegovih odredbi sa Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije, kao i preciziranje pojedinih

plan.Nacionalna strategija zapošljavanja za period od 2011. do 2020. godine, doneta je na period od 10 godina. A akcioni planovi od 2009. godine donošeni su na godišnjem nivou. Ovim izmenama i dopunama, predviđeno je da se strategija donosi na period od 6 godina dok će se akcioni planovi donositi na period od 3 godine.Ovim izmenama i dopunama, definiše se program zapošljavanja kao dokument javnih politika na lokalnom nivou, a to podrazumeva da program ima akcioni plan kojim se planiraju aktivnosti i prate ciljevi tog programa.Jedinice programa.Jedinice lokalnih samouprava će biti u obavezi, na osnovu Zakona o planskom sistemu Republike Srbije, da za svaku od mera urade procenu finansijskih sredstava, kao i procenu finansijskog efekta na godišnjem nivou na osnovu čega će nadležno Ministarstvo za zapošljavanje odlučivati o sufinansiranju aktivnih mera zapošljavanja na lokalnom nivou.Time će se omogućiti koordinacija i praćenje stanja u oblasti zapošljavanja, efikasnije planiranje, praćenje aktivnosti i analiza efekata sprovođenja.Sve

zaposlenosti je jedan od glavnih pokazatelja stanja ekonomije jedne zemlje, takođe, stopa nezaposlenosti je jedan od najvećih problema.Srbija je u proteklom periodu uspela da se izbori sa problemom nezaposlenosti koji je u jednom trenutku bio veći od 20% i isti je uspela da svede na jednocifreni iznos sa tendencijom daljeg smanjenja.To je, pre svega, rezultat odgovorne politike Vlade Srbije na polju privlačenja stranih investicija i otvaranja fabrika širom naše zemlje,

nama.Nacionalna služba za zapošljavanje je u prethodnim godinama bila pravi partner kako nezaposlenim licima, tako i privrednim subjektima. Ona osluškuje potrebe privrede i posreduje u povezivanju poslodavaca i nezaposlenih lica na tržištu rada.Kao neko ko godina iz ugla privrednika, tj. poslodavaca prati javne pozive i sarađuje sa NSZ, ja bih iskoristila priliku da javno pohvalim rad NSZ filijala Vranje, čiji su zaposleni godinama unazad servis i podrška zainteresovanim poslodavcima na jugu Srbije, tačnije u Pčinjskom upravnom okrugu.Posebno bih se osvrnula na mere podrške koje su usmerene ka privatnom sektoru, dakle preduzetnicima i malim i srednjim preduzećima, kako u vidu finansijskih podsticaja, tako i u organizovanju i sprovođenju raznoraznih obuka za potrebe poslodavaca, dokvalifikacije, prekvalifikacije, mere stručnih praksi i programima se podstiče zapošljavanje teže zapošljivih kategorija, kao što su mladi do 30 godina, žene, Romi, korisnici novčanih socijalnih pomoći, stariji preko 50 godina, kao i osobe sa invaliditetom, ili bolje rečeno lica koja imaju umanjenu radnu sposobnost.Posebno bih naglasila važnost i značaj programa podrške samozapošljavanju, kao i programima podsticaja sektoru malih i srednjih preduzeća u vidu subvencija za otvaranje novih radnih mesta.Ovi programi su se pokazali kao veoma korisni, jer su mnogi počeli svoj biznis upravo na ovaj način. Odlučili su se da uplove u burne vode biznisa jer su u početku dobijali neka podsticajna sredstva, koliko god ona bila mala i skromna. Naravno, nisu svi uspeli nisu svi uspeli koji su pokušali, ali su mnogi prerasli iz preduzetnika u uspešna preduzeća i ozbiljne poslodavce. To znači da su ti programi bili prava investicija koja se višestruko isplatila.Ovi programi su veoma značajni za preduzetnike i mala preduzeća u devastiranim područjima, jer ti mali privredni subjekti nemaju kapaciteta, niti finansijsku moć za veća investiranja, te ne mogu ostvariti podsticaj za zapošljavanje po drugim osnovama.Imam neke preporuke vezano za programe NSZ, očekivala sam da sam ministarka biti tu da to čuje, ali svejedno, ja ću ih izneti.Prvo, mislim da treba pojednostaviti procedure apliciranja, pogotovo kasniji tok praćenja realizacije programa jer, opet napominjem, korisnici preduzetnici nemaju dovoljno kapaciteta da se nose sa svim obavezama koje nastaju nakon realizacije programa. Tu pre svega mislim na raznorazna dokazivanja i praćenja programa. Mislim da to može da se sistemski uredi da bude i lakše i jednostavnije i efikasnije.Drugo, smatram da treba povećati budžet za podsticaj zapošljavanja i samozapošljavanja u privatnom sektoru, jer vi kad jedno lice po tom osnovu skinete sa evidencije nezaposlenih lica to lice više nije na teret budžeta, vi ste ga trajno skinuli. Ako ga niste trajno skinuli, onda najmanje na period od 12 meseci, a vrlo često i mnogo duže, to lice više nije na teret budžeta, a zapravo sada već donosi novac u taj isti budžet koji je pomogao da se to lice zaposli.Treće, predlažem da se za devastirana i nerazvijena područja povećaju iznosi subvencija za otvaranje većeg broja novih radnih mesta.Podsećam da je u periodu pre desetak godina taj iznos po novozaposlenom licu bio 300.000 300.000 do deset novih radnih mesta, a preko deset novih radnih mesta iznos subvencije po zaposlenom licu je bio 400.000 dinara.Ovo

pa je jako važno da njima damo šansu da oni mogu da jačaju, da rastu, da se razvijaju i da napreduju.Na kraju, naravno da naglasim da ću u danu za glasanje podržati ovaj veoma važan zakon.Hvala. Hvala, gospođo Kostadinova.Dame i gospodo narodni poslanici, na listama više nema prijavljenih za reč.Da li neko od ovlašćenih predstavnika ili neko ko nije iskoristio pravo iz člana 96. želi da se obrati?